Prelazimo na – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 234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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ima jedan prijedlog od strane Vlade da se sa ovim zakonom skupa raspravi - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima

I isto tako je raspravio Odbor za socijalno partnerstvo i Odbor za zakonodavstvo ovaj drugi prijedlog. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li ova dva prijedloga zakona predstavnik Vlade? Da. Potpredsjednica Vlade,

poštovane dame i gospodo saborski zastupnici, poštovana gospodo predstavnici sindikata humanitarnog razminiranja koji su aktivno sudjeluju pregovorima i dogovorima s Vladom gotovo pola godine. Ja ću evo doista biti kratka, s obzirom na vaš današnji radni dan i izdvojit ću samo ono što držim posebno bitnim za ove zakone. Svakako vam želim reći podatak da je u Hrvatskoj još uvijek minski sumnjivo 967 kvadratnih metara i da prema zapisnicima postoji još oko 80 tisuća različitih protupješačkih i protuoklopnih mina. Do sada je u Hrvatskoj postavljeno više od 14 tisuća i 500 oznaka minske opasnosti u 12 županija i 112 hrvatskih općina i gradova. Ovdje dolazi do izmjena ukupno 25 članaka. Zakon je stupio na snagu 2006. godine, imao je izmjene i dopune 2007. godine. Osim primjene i preporuke Hitro.reza čime se pojednostavljuje postupak izdavanja odobrenja za poslove obavljanja obavljanja humanitarnog razminiranja, pojednostavljuje se i postupak izdavanja ovlasti za voditelje radilišta, pirotehničara i pomoćnih djelatnika, pojednostavljuje se postupak za izdavanje i drugih ovlasti. I ono što je pirotehničarima bilo posebno važno je mogućnost obavljanja liječničkog pregleda u drugim gradovima. Do sada su te preglede mogli obavljati samo u gradu Zagrebu. Osobe koje imaju najmanje 5 godina provedenih na poslovima tehničkog izvida, pretraživanja ili razminiranja i osnovnu školu, moći će ishoditi ovlast za obavljanje poslova pirotehničara uz uvjet da u roku od 4 godine, od dana izdavanja ovlasti steknu srednju stručnu spremu. Najvećim dijelom se radi o braniteljima koji upravo iz tih razloga nisu ni mogli steći odgovarajuću stručnu spremu. Ono što će sigurno puno značiti ljudima koji žive u području uz minska polja, da se više neće ponavljati cjelokupni radovi na cijelom području, odnosno radilištima, nego samo u promjeru od 20 metara, ručnom detekcijom, što znači da će razminiranje ići brže i trošit će se puno manje sredstava. Također se regulira i rad stranaca. On je reguliran novim Zakonom o strancima kojim je spriječena zlouporaba poslovnih dozvola. Na žalost i toga je bilo. Uređeno je i pitanje staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjima, tako da će pirotehničari, pirotehnički nadglednici i nadzornici, te voditelji radilišta imati staž osiguranja od 18 18 mjeseci za 12 mjeseci, pomoćni djelatnici na razminiranju, vodiči pasa, rukovoditelji strojeva i djelatnici ministarstva ovlašteni za provođenje inspekcijskog nadzora imat će staž osiguranja od 16 mjeseci za 12 12 mjeseci, reguliranje i gubitak radne sposobnosti ili profesionalna nesposobnost proširen je na posljedicu profesionalnog oboljenja, dakle pravo na invalidsku mirovinu i druga prava imat će i osobe koje su profesionalno oboljele. Ja vas doista molim da prihvatite ove izmjene u hitnom postupku, jer će to bitno pridonijeti prije svega brzini razminiranja prema Ottawskoj konvenciji. Mi ćemo morati zatražiti odgodu, jer definitivno slijedeće godine nećemo moći biti razminirani. A ovi zakoni će omogućiti da razminiranje ide brže, da ljudi koji na tim poslovima rade vrlo težak i osjetljiv posao imaju pravo koja do sada nisu imali prije svega profesionalna oboljenja. Zahvaljujem vam na koncentraciji i pažnji. Hvala. **Bebić, Ima jedan prijedlog od Kluba zastupnika HDZ-a da se nastavi, ova rasprava najprije i završi. Drugo, da se o svim ostalim zakonima glasuje osim da ostanu na kraju Zakon o golf igralištima i poljoprivrednom zemljištu, kada ćemo o tome odlučiti na kraju. Znači da završimo sve ovo što možemo završiti. To je ja mislim racionalna prijedlog i onda ostaju samo još ova dva zakona o kojem se možemo dogovarati ili da vidimo što se može na kraju tog, što U svakom slučaju mislim da treba iskoristiti vrijeme da ono gdje nije sporno, gdje ne postoje razlozi da da to prebacujemo u izvanrednu sjednicu, možemo završiti tijekom ove sjednice i na kraju da odlučimo o ova dva zakona koja su izazvali tolike kontroverze ovdje i neslaganja. Dakle, nastavili bi sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o humanitarnom razminiranju i o pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja A potom bi glasovali o svim ostalim zakonima, osim ova dva koja ćemo ostaviti na kraju. Ako se slažemo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ u pogledu ova dva zakona koja su na dnevnom redu? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Gospodine predsjedniče Sabora, gospođo potpredsjednice Vlade, kolege zastupnici. Danas imamo na dnevnom redu Konačni prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju i Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. To su dva vrlo važna zakona za one ljude koji se bave humanitarnim razminiranjem, a vi dobro znate kako je navela potpredsjednica Vlade da imamo još preko 900 kvadratnih kilometara u Hrvatskoj minskog sumnjivog i kontaminiranog područja i da je ovo tematika vrlo važna i bitna za sve nas i sve ljude koji žive u Republici Hrvatskoj. Posebno ću naglasiti važnost razminiranja kada se to odnosi na turizam. Podsjećam na onu neugodnu činjenicu i događaj koji se desio na Visu kada je jedan Nizozemski turist izgubio nogu samo zato što u pravom trenutku nismo prepoznali gdje je minsko polje i nismo reagirali na pravi način. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju dugo je pripreman i on dakako rješava određene stvari na dobar način i to naravno ću podržati, ali nudi nam određene nejasnoće. Prije nego što počnem govoriti o prijedlogu zakona, moram se osvrnuti na prijedlog Državnog proračun za 2009. godinu. Prije nego što počnem govoriti o prijedlozima zakona moram se osvrnuti na prijedlog Državnog proračuna za 2009. godinu i za sredstva koja su odobrena za humanitarno razminiranje. Ako uvijek odobrena sredstva su premala čak su i neznatno smanjena u odnosu na prošlu godinu. Odobrena sredstva su 89 milijuna kuna 666 tisuća. Da samo razminiranje planirano je oko 200 milijuna kuna, dok je za upravljanje i administraciju predviđeno oko 45 milijuna kuna. Iz prijedloga državnog proračuna vidljivo je da se svih ovih proteklih godina sredstva uglavnom povećala za ovu stavku upravljanje i administracija. To potpredsjednica Vlade je vidjela dobro. Mi smo u roku ovih 8 godina samo povećavali stavku upravljanja i administracija, tako da sada izdajemo oko 45 milijuna kuna za one ljude koji su na vodećim dužnostima i koji rade unutar samog sustava razminiranja. Mislim da je to jedna prevelika cifra i prevelik novac i da se tu mora napraviti neka racionalizacija i izdvojiti više sredstava za razminiranje. Današnji HCR je postala organizacija podosta troma sa velikom upravljačkom strukturom koja troši trećinu sredstava za vlastite potrebe. Jedna od budućih zadaća trebalo bi osmisliti i napraviti novi ustroj HCR-a koji će postati jedno operativno brzo tijelo, te omogućavati i spriječiti način planiranja i razminiranja Republike Hrvatske. Kada smo već kod Hrvatskog centra za razminiranje, također moram komentirati odluku Vlade o pripajanju ili priključenju Mungosa HCR-u. Dugo nismo znali što sa Mungosom koji nam je godinama samo stvarao velike gubitke. Vjerojatno ste svi upućeni sa problemima Mungosa i načina koji su oni komunicirali sa Saborom i sa svima nama ovih proteklih godina. Mnoštvo nesposobnih uprava prošlo je kroz taj nesretni Mungos, a da nisu uspjeli stabilizirati tvrtku. Dali je ova odluka o pripojenju dobra, to ćemo tek vidjeti. Znati ćemo u skoro vrijeme. Vlada će se odlučiti za ovaj model, iako se meni čini da on nije baš najsretnije rješenje. Zašto tako mislim? Pazite HCR raspisuje javni natječaj, na koji se javljaju privatne tvrtke i Mungos. HCR je vlasnik Mungosa, znači Mungos je pravna osoba HCR-a, i to se kosi sa Zakonom o javnoj nabavi i nije logično da HCR sa vlastitom tvrtkom ide na javni natječaj koji je sam raspisao. Tu ćemo imati vjerojatno problema i zato ću moliti gospođu potpredsjednicu Vlade i gospodina Buconjića da me informiraju, a da malo bolje sagledaju ovaj problem da vidimo što možemo napraviti u tom kontekstu. Kako će HCR nadgledati preko svojih nadzornika vlastitu tvrtku? I to je isto veliki problem, dali će imati iste kriterije za privatne tvrtke i za tvrtku u svom vlasništvu? To moramo sigurno riješiti prije nešto što počnemo funkcionirati na takav način. Zato mislim da je to dosta nespretno riješeno. Drugo, dali će se Mungos sam financirati ili će se financirati iz proračuna HCR-a. U samom Državnom proračunu za 2009. godinu vidjeli ste koliko sredstava ima. Ako će Mungose financirati iz HCR-a, mislim da za razminiranje neće puno ostati sredstva u ovoj tekućoj godini. Cilj nam je bio samo otvoriti nekakva pitanja važna za humanitarno razminiranje s nadom da će se povesti računa o tome. Što se tiče ova dva prijedloga zakona, jedna rečenica u Konačnom prijedlogu Zakona u izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Klub SDP podržava ovaj prijedlog zakona, cijenimo da je to dobro što se pirotehničarima omogućavaju mirovinska prava i to podržavamo. Mislim da za to imamo potpuni konsenzus i to je jedna dobra stvar. Ti ljudi su puno propatili. Ti ljudi su radili pod desetak i više godina u razminiranju. Prije su bili u vojsci i neka ima se omogući na jedan način ovo što se predlaže izmjenama i dopunama zakona. No, u ovom drugom prijedlogu zakona koji govori o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju u ima kluba imam nekoliko stvari za reći. Prvo bih komentirao članak 2. U kojem piše: "obveza Vlade je bila da do 6 mjeseca protekle godine napravimo Nacionalni program protuminskog djelovanja". Mi ga do danas nemamo. Ja sam podnio amandman na taj članak i milim da bi možda trebalo razmotriti da se vidi i da se usvoji. Danas ne postoji Nacionalni program protuminskog djelovanja kao najvažnijeg planskog dokumenta koji dugoročno određuje pravac djelovanja u rješavanju minskog problema. U ovom članku smatram da treba jasno odrediti vrijeme, odnosno rok izvršenja i nositelje za izradu ovog prijedloga. Ima li tko danas predodžbu do kada ćemo razminirati Hrvatsku i u kojem periodu? Milim da su to vrlo teški odgovori. Mi smo imali jedan nacionalni program po kojem smo trebali do 2010. godine završiti razminiranje kao što znate to se nije desilo i ovo nam je jedna važna i bitna problematika. I zato bi trebalo što prije sjesti, napraviti rokove, dogovoriti ljude koji će napraviti nacionalni programa, donijet ga ovdje u Sabor, poduprijeti ga svi skupa, osigurati sredstva i da kažem jednom zauvijek i konačno riješimo problem razminiranja u Hrvatskoj. U članku 6. se govori o tome kako treba ubrzati sustav razminiranja i i ja mislim, cijenim da treba ubrzati sistem razminiranja što nam je svima želja i cilj. Imao sam ovih dana razgovore sa djelatnicima HCR-a, sa nekoliko privatnih tvrtki koje su tražile razgovor. Privatne tvrtke podržavaju ovaj prijedlog zato što im naravno to ide na ruku i omogućava što brži rad na terenu. Nekoliko ljudi iz HCR-a su bili skeptični prema ovom članku zato što misle da previše idemo na ruku privatnim tvrtkama i oni, evo ja ću iznijeti jedan prijedlog. Oni predlažu da se poveća učinak i za stroj za razminiranje ručnim radom na tisuću metara i na taj način ćemo što više i što bolje kvalitetnije prijeći taj prostor kojeg su pirotehničari prešli. Oni se boje da će kontrolom zahvaćeno biti premalo tla kada taj stroj za razminiranje prođe i kada oni kažu da su gotovi. Također, čitajući prijedlog izmjena i dopuna zakona ima tu nekoliko članaka koje moram komentirati i koje mi se čini da se moraju na jedan način drugačije tretirati ili promijeniti. U članku 10. kaže se: "Poslovima humanitarnog razminiranja ne smatraju se poslovi pretraživanja i razminiranja na minskim podvodnim područjima.". Meni je to vrlo nejasno, kako sam i sam bio pirotehničar, radio sam jedno godinu i pol dana u tvrtci, bavio sam se podvodnim razminiranjem kako sam i sam ronilac. Mislim da bi tu trebalo definirati, privatne tvrtke neće znati da li je to prostor koji se odnosi na more, na rijeke, na jezera ili je to vodno plavno polje koje u slučaju kada se rijeka izlije, mislim da bi to trebalo definirati i u članku 10. regulirati ono na što se misli. Također, u članku 36., tu govorimo o izdavanju ovlasti za voditelja radilišta pirotehničara i pomoćnog djelatnika, znači podnosi ministarstvo, to je u redu. Ono što bih ja sugerirao to je da mi imamo puno ljudi, imamo časnika, imamo inspektora iz MUP-a koji se danas nalaze u privatnim tvrtkama. Oni su, neki mogu biti već voditelji gradilišta. Mislim da nije možda potrebno za njih da idu na tečaj pirotehničara godinu dana ili da rade u tvrtci na godinu dana ako imaju visoku stručnu spremu. da se mora provesti godinu dana na jednom mjestu pirotehničara da bi se moglo eventualno postati voditelj gradilišta. A imamo jako krasnih momaka, ja ih znam nekoliko iz Hrvatske vojske koji imaju visoku stručnu spremu, koji su bili zapovjednici vodova, satnija, koji su radili na razminiranju i mislim da bi možda trebalo u tom u tom kontekstu djelovati i omogućiti da oni mogu bez ovoga postati voditelji gradilišta. Također, u članku 35.a.

što civila a mi smo malo neozbiljni. Ja vam kažem da je to vrlo važna tema. U članku 35. koji govori, koji omogućava stranim državljanima da rade na poslovima razminiranja, naravno da ja ne suprotstavljam se i mislim da trebaju i drugi ljudi pogotovo kad imamo donacije baviti se poslovima humanitarnog razminiranja ali moja postoji bojazan a i poznam te ljude da ne bi koristili one povlastice koje im zakon omogućava i da eventualno ne bi došli u iskušenje da otpuste naše pirotehničare. Nas pirotehničara ima negdje oko 500 do 600 u Republici Hrvatskoj i naravno da nam predstoji borba iduće godine za svako radno mjesto i bilo bi vrlo ružno da istisnu naše pirotehničare ljudi koji će doći iz drugih zemalja, naravno kažem nemam ništa protiv. Naši pirotehničari rade otprilike za 12 tisuća kuna, strani pirotehničari na primjer iz Bosne i Hercegovine za 4-5 tisuća kuna. Mislim da bi trebalo, ja sam uložio amandman i volio bih da to razmotrite. U svakom slučaju trebamo zaštititi naše pirotehničare. Također, u članku 21. koji govori: "u članku 63. stavak 2. i 3. briše se briše se stavka" ja ću je sad otprilike prepričati. Znači, prije inspektor iz MUP-a mora imati ovlasti pirotehničara da bi mogao biti inspektor u poslovima humanitarnog razminiranja. A sada MUP predlaže da inspektori nemaju ovlasti pirotehničara. Ja mislim da to nije dobro. Zašto? Zato što naprosto oni kad dođu na teren, kad dođu kod jednog voditelja gradilišta, kad dođu na prostor koji je miniran oni moraju poznavati sustav razminiranja, poglavito zato što ti inspektori imaju pravo oduzeti ovlasti pirotehničaru i voditelju gradilišta jer mislim da neće biti kompetentni i da neće moći ozbiljno razgovarati o poslovima razminiranja. Ja vas molim da vratite ovu prije stavku zato što mi se čini da mi možemo educirati nekoliko kadrova, nekoliko inspektora MUP-a koji bi mogli dobro i kvalitetno pratiti ovaj sustav razminiranja a koji kažem nam je posebno važan i jako nam je važan.

da razmotrite ovih nekoliko stvari koje mi se čine da mogu poboljšati sustav razminiranja i da kroz amandmane koje sam podnio da ih pogledate i da vidite o tome da napravimo nešto za sada što bi bilo vrlo korisno, učinkovito, da napravimo nešto što bi ubrzalo sustav razminiranja, što bi omogućilo bolji i kvalitetniji život našim pirotehničarima. Hvala lijepa. **Bebić, Želi li zaključno gospođa potpredsjednica? Da. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Drago mi je da i najjača opozicijska stranka podupire ove prijedloge zakona. Doista se radi o zakonima o kojima se dugo pregovaralo i istina je ovo što kaže zastupnik Kotromanović prihvatljiv je i poslodavcima i sindikatima. Uvjereni smo da ćemo nakon primjene ovog zakona razminiranje ići brže. Htjela bih vam samo reći oko amandmana koje ste predložili. Možemo prihvatiti prvi i drugih amandman, treći ne možemo zato što kažete u slučaju zapošljavanja na poslovima razminiranja poslodavac ne smije otpustiti državljana Republike Hrvatske s ovlastima pirotehničara koji je radno i zdravstveno sposoban. To ne možemo prihvatiti ne zato što ne želimo zaštititi svoje građane nego zato što on može dobiti otkaz s tog mjesta i zbog nekih drugih propusta u obavljanju poslova kojim može ugroziti svoj život ili život svojih kolega, dakle zbog nepreciznosti ali namjere su potpuno jasne. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o P.Z.E. br. 234 i P.Z. 235. Odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala vam